na trenutak ćemo se par minuta ćemo se vratiti, odnosno pokušati, a ja mislim da imamo kvorum jel' tako, glasovati o prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja, jer smo zadnji puta utvrdili novih nekoliko odbora. Ti odbori se trebaju konstituirati kako bi mogli raspravljati pojedine točke dnevnog reda kao matični odbori pa bi predložio da gospođa Nevenka Majdenić, predsjednica Odbora, pročita ove prijedloge i da o njima odlučimo kako bi mogli normalno raditi odbori i pripremiti se, odnosno raspravljati pojedine točke dnevnog reda za koje su posebice matični odbori.

održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskog sabora. U odboru za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora razrješuju se dužnosti predsjednik Dragan Kovačević, potpredsjednik Zlatko Horvat, članovi Krešo Filipović, Franjo Lucić, Goran Marić, Milivoj Škvorc, Davor Huška, Boris Klemenić, Ljubo Jurčić, Branko Grčić, Gordan Maras, Nadica Jelaš i Zvonimir Mršić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno sa 86 glasova. Idemo dalje. Izvolite. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora. U Odboru za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora razrješuju se dužnosti predsjednik Andrija Hebrang, potpredsjednik Ranko Ostojić, članovi Ivan Bagarić, Karmela Caparin, Stjepan Milinković, Nedjeljko Strikić, Nedjeljka Klarić, Davorko Vidović, Mirando Mrsić, Željko Jovanović, Tatjana Šimac-Bonačić, Goran Beus Richembergh. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Stavljam prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Ima li protiv? Suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 89 glasova, prihvaćen prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za prostorno U Odboru za useljeništvo Hrvatskoga sabora razrješuju se dužnosti predsjednik Ivan Bagarić, potpredsjednik Boro Grubišić, članovi Ivo Andrić, Petar Mlinarić, Rade Bošnjak, Vedran Rožić, Božica Šolić, Dragan Vukić, Ivica Pančić, Tanja Vrbat, Brankica Crljenko, Tatjana Šimac-Bonačić i Danijel Mondekar. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Stavljam prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno sa 90 glasova prihvaćen Prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obranu Hrvatskog sabora. U Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskog sabora razriješili su se dužnosti predsjednik Jerko Rošin, potpredsjednica Mirela Holy, članovi Marijana Petir, Krešimir Gulić, Anđelko Mihalić, Vedran Rožić, Petar Selem, Boris Matković, Slavko Linić, Vlatko Podner, Goran Heffer, Željko Vincelj i Boris Miletić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Stavljam Prijedlog odbora na glasovanje. netko protiv? Suzdržan? Nema. Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno s 91 glas prihvaćen Prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskog sabora. U Odboru za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora razrješuju se dužnosti predsjednik Zlatko Koračević, potpredsjednik Krešo Filipović, članovi Dragan Vukić, Stjepan Fiolić, Tomislav Čuljak, Branko Kutija, Nevenka Marinović, Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj Prijedlog odbora? Hvala. Ima li protiv? Suzdržani? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 92 glasa prihvaćen Prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 10. sjednici održanoj 25. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. Prvo, razrješuje se dužnosti potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora Tomislav Ivić. I drugo, za potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora bira se Mato Bilonjić. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj Prijedlog odbora? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno molim. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za unutarnju razrješenju člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Razrješuje se dužnosti člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora s danom 8. travnja 2008. godine na osobni zahtjev Dragutin Lesar. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj Prijedlog odbora? Hvala. Ima li netko protiv? Suzdržan? Nema. Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno s 91 glas prihvaćen Prijedlog odbora. Dalje molim. Hrvatskog sabora. Razrješuje se dužnosti člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora s danom 8. travnja 2008. godine na osobni zahtjev Dragutin Lesar. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj Prijedlog odbora? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno sa 91 glas prihvaćen Prijedlog odbora. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obranu Hrvatskog sabora. U Odbor za obranu Hrvatskog sabora biraju se za predsjednika Boris Šprem, za potpredsjednika Tomislav Ivić, za članove Josip Đakić, Tomislav Čuljak, Stanko Grčić, Niko Rebić, Branko Kutija, Anđelko Mihalić, Vesna Pusić, Arsen Bauk, Ante Kotromanović, Željka Antunović i Marin Jurjević. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 93 glasa prihvaćen prijedlog odbora. Molim Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i U Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednika Dragan Kovačević, za potpredsjednika Zlatko Horvat, za članove Krešo Filipović, Davor Huška, Boris Klemenić, Franjo Lucić, Goran Marić, Milivoj Škvorc, Zvonimir Mršić, Nadica Jelaš, Ivan Hanžek, Ljubo Jurčić i Gordan Maras. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Hvala. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 93 glasa prihvaćen prijedlog odbora. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora. U Odboru za razvoj i obnovu Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednicu Zdenka Čuhnil, za potpredsjednika Damir Kajin, za članove Dragan Kovačević, Šimo Đurđević, Branko Kutija, Anton Mance, Željko Turk, Vojislav Stanimirović, Miljenko Dorić, Dragica Zgrebec, Luka Denona, Zdravko Ronko i Goran Heffer. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj Prijedlog odbora? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 93 glasa Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora. U Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednika Boris Kunst, za potpredsjednika Goran Beus Richembergh, za članove Božica Šolić, Ljubica Lukačić, Ante Kulušić, Stanko Grčić, Stjepan Milinković, Milivoj Škvorc, Gordana Sobol, Brankica Crljenko, Vesna Škulić, Davorko Vidović i Sonja Šimunović. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za prijedlog odbora? Hvala lijepa. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora. U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoj sabora biraju se: za predsjednika Andrija Hebrang, za potpredsjednika Ranko Ostojić, za članove Ivan Bagarić, Karmela Caparin, Nedjeljka Klarić, Stjepan Milinković, Nedjeljko Strikić, Stjepan Kundić, Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno sa 117 glasova prihvaćen prijedlog odbora. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 10. sjednici održanoj 25. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio prijedlog Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za pravosuđe Hrvatskog U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske biraju se: za predsjednika Ivan Bagarić, za potpredsjednika Boro Grubišić, za članove Ivo Andrić, Rade Bošnjak, Petar Mlinarić, Vedran Rožić, Ivanka Roksandić, Dragan Vukić, Brankica Crljenko, Danijel Mondekar, Ivica Pančić, Tatjana Šimac-Bonačić i Tanja Vrbat. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala. Protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Ili ima? Nema. Jednoglasno prihvaćen prijedlog sa 94 glasa. U Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednika Jerko Rošin, za potpredsjednika Luka Denona, za članove Krešimir Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 94 glasa prihvaćen prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. U Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednicu Marijana Petir, za potpredsjednicu Mirela Holy, za članove Tomislav Vrdoljak, Ivan Vučić, Borislav Matković, Krešimir Gulić, Ivan Šantek, Stjepan Kundić, Željko Vincelj, Marin Jurjević, Ivica Pančić, Zdenko Franić Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog odbora? Hvala. Ima li netko protiv? Nema. Suzdržani? Vidio sam prije. Dobro. Suzdržanih nema. Molim, utvrđujem da je ovaj prijedlog prihvaćen jednoglasno sa 95 glasova. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za regionalni razvoj šumarstva i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora. U Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednicu Dragica Zgrebec, za potpredsjednika Krešo Filipović, za članove Željko Turk, Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za Hvala. Protiv? Nema. Hvala. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno s 94 s 94 glasa i jedan suzdržan oprostite, jedan suzdržan dakle 94 i jedan suzdržan prihvaćen prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za regionalni razvoj šumarstva i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora. U Odbor za regionalni razvoj šumarstva i vodnog gospodarstva Hrvatskog sabora biraju se: za predsjednika Zlatko Koračević, za potpredsjednika Zdravko Kelić, za članove Niko Rebić, Živko Nenadić, Ante Kulušić, Krešimir Gulić, Petar Mlinarić, Boris Klemenić, Vlatko Podnar, Dragutin Bodakoš, Zvonimir Mršić, Luka Denona i Davor Bernardić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan? Hvala.

jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Za članicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora bira se Vesna Pusić. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Nema. Hvala. Suzdržan? Utvrđujem da je većinom glasova sa 94 glasa i 1 suzdržanim prihvaćen prijedlog odbora. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 9. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za Ustav, Poslovnik

Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za ovaj prijedlog odbora? Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan?